Будь ласка, народний депутат Мельничук і потім народний депутат Гузь. І я дуже прошу, щоб ми дотримувалися регламенту і під час виступів від фракцій представляли позицію фракцій, а не позапарламентських партій. Дуже дякую. Будь ласка, народний депутат Мельничук, фракція "Блоку Петра Порошенка". 18:07:14 МЕЛЬНИЧУК І.І. Шановні колеги! Шановна головуюча! Звичайно, фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати всі подання. Ми будемо підтримувати Генерального прокурора України, надіємося на підтримку залу в цьому питанні. Якщо ми вже обрали шлях до справедливості, ми мусимо цей шлях пройти. Тому є Генеральний прокурор, вносить подання, ми всі його підтримуємо, тому всім бажаю зробити правильний вибір. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за дотримання Регламенту і представлення позиції фракції. Позицію фракції "Народний фронт" представляє шановний колега Ігор Гузь, будь ласка. Шановні друзі! Я скажу свою особисту точку зору стосовно цього подонка. Значить, я не знаю, чи крав він землю, чи ні, чи роздавав її, я буду голосувати "за" і за решт, і за притягнення – це однозначно. Але мені дуже прикро, Юрій Віталійович, керівництво НАБУ і всім, хто тут стояв на Майдані, що ми цього мудака, подонка не притягнули… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу парламент парламентську лексику… ГУЗЬ І.В. Не перебивайте,

що під час Майдану він давав завдання вбивати учасників харківського майдану. Тут є присутній Андрій Білецький, цей подонок давав завдання вбивати членів організації "Патріот України", які відстрілювалися і стояли за Україну. Він з Кернесом хотів знищити країну, нашу країну в Харкові. І ми за три роки всі от тут, які були на Майдані, разом з Петром Олексійовичем, який до цього часу прикриває "Опозиційний блок", не притягнули їх за це. І вони стоять тут перед нами, ухмиляються. І зараз побачите, згадаєте мої слова, що ми не дамо згоди на арешт, бо тут є договорняки. Тому мені прикро, мені сумно, мені соромно за себе як учасника Майдану і за кожного з нас, що ми за три роки навіть не підняли пальця, щоб оцю сволоту притягнути до відповідальності. А вона жде, як їхній шеф Янукович, згадайте, який переждав і прийшов до влади. Так от, я хочу сказати, що люди цього нам не простять! Тому я закликаю кожного громадянина України сьогодні подивитися голосування, хто буде голосувати за арешт Добкіна. Добкіна – під арешт! Слава Україні! Будь ласка, позицію фракції "Самопомочі" представляє народний депутат Данченко. Він передає слово народному депутаті Семенусі. (Шум у залі) Будь ласка, пане Романе, я вас прошу, покажіть нам приклад парламентаризму. Дякую. 18:10:39 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановні представники Генеральної прокуратури! Закон, справедливість і невідворотність покарання. Це кримінальне угрупування з 2008 року по 2017-й вкрала в громади Харкова тисячу гектарів, зокрема, елітної землі – "Саду Шевченка", лісопарку. Харків'яни знають. Ці люди нанесли збитки, за оцінкою Харківського антикорупційного центру, шкоду громаді Харкова приблизно на 10 мільярдів гривень, що становить приблизно річний бюджет міста Харкова. Проте давайте сьогодні говорити відверто: пан Добкін є лише виконавцем цієї афери. Справжнім ідеологом і головною людиною, яка це організувала, є Геннадій Кернес. Давайте про це будемо говорити чесно. у мене запитання до Генерального прокурора. Геннадій Адольфович Кернес, слава Богу, не має депутатської недоторканності. Для цього не треба подавати подання до регламентного комітету. Що заважає, якщо сьогодні готові документи по пану Добкіну, що заважає Кернесу вручити підозру? Але я хотів би говорити також і про інше. Весь Харків знає, хто приніс війну в наше місто в 2014 році. Я хотів би вам нагадати, показати, зокрема, фото, де Геннадій Кернес з Добкіним під російськими триколорами гукали "руський мир" в моє мирне місто. І я хочу спитати: як же так сталося, що через три роки, бо коли ті люди організовували ешелони тітушок з Харкова, з Дніпра, які їхали сюди, в мирний Київ, били, вбивали людей, ці люди досі не притягнуті до відповідальності. Чому ці люди закликали до створень юго-восточних республік, напряму закликали до повалення конституційного ладу? Де ж справедливість, Юрій Віталійович? Де відповідальність? І це не риторичні питання, я переконаний, що харків'яни хочуть бачити правду, ці люди мають притягнути до відповідальності, непокаране зло має властивість повертатися. Сьогодні фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде голосувати за всі три подання. Але це лише перший крок, справжнім вирішенням цієї проблеми кругової поруку – зняти з нас усіх раз і назавжди депутатську недоторканність. Тільки так ми станемо рівними перед законом і перед людьми. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Мосійчук представить позицію... Позицію фракції Радикальної партії представляє голова фракції народний депутат Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Щойно було голосування за бюджет, мільярди гривень майже коштів, виділено на Генеральну прокуратуру, це більше, ніж на медицину, на освіту, на спорт, на культуру разом узяті. Яку державу ми будуємо, в мене просте питання. В мене питання до тих, хто голосував за цей мільярд на прокуратуру, до "Батьківщини", до трьох депутатів від "Опоблоку", до олігархічних груп. Ви голосуєте для чого цей мільярд до 5 мільярдів, які вже є? Для того, щоб… це ваш хабар за те, щоб вас не трогали, за те, щоб на вас не подавали? Чи це плата за те, що Генеральний прокурор Луценко виконує політичні замовлення Президента Порошенка? Ви всі розказуєте про підвищення пенсій, про підвищення зарплат. У вас зараз йтиме пенсійна реформа, яка забирає в пенсіонерів право на отримання пенсії. Ви замість того, щоб дати пенсіонерам по 100 гривень, ви даєте мільярд Луценку на прокуратуру. Це я до того, що в цьому залі постійне фарисейство, і, справді, як сказав мій колега з "Народного фронту" Ігор Гузь, договірняки. Тому що давати в цих умовах мільярди на прокуратуру, замість того щоб дати на дороги, на школи, на лікарні, на пенсії, на зарплати, ви будуєте державу деспотії, державу, яка використовує правоохоронні органи, органи прокуратури для зведення політичних рахунків. Я хочу звернутися до Генерального прокурора шановного Юрія Луценка. Позавчора, коли ви були в парламенті, ви вийшли з парламенту з двома кримінальними провадженнями, які були порушені - дякую Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, - за моїми зверненнями. Одне кримінальне провадження – за фактом незаконного вашого призначення на посаду Генерального прокурора, друге кримінальне провадження – за фактом недостовірної вашої декларації, невнесення майна і несплати податків. Керівник САП – ваш безпосередній підлеглий. У мене питання: про яке об'єктивне розслідування кримінальних проваджень проти Генерального прокурора може йти мова, коли ці кримінальні провадження проти Генпрокурора будуть розслідувати його підлеглі? Я звертаюся до вас, пане Генеральний прокурор. На час проведення розслідування антикорупційного за вказаними кримінальними провадженнями ви повинні написати заяву до Президента – і бути відсторонені від посади, для того щоб забезпечити об'єктивність, прозорість і незалежність антикорупційного розслідування відносно вас, для того щоб ви не зловживали посадою Генерального прокурора, для того щоб не дати можливості проводити проти вас антикорупційні розслідування. Що стосується Добкіна, у мене просте питання до вашої команди, регіонали: а де ваш лідер Бойко? Чому він не захищає чому він сховавсь? Не тому, що домовився з прокуратурою… Не тому він сховався, і нема його зараз, що домовився з прокуратурою, щоб на нього подань не було? В мене питання до Юрія Луценка, а чому нема подання на Бойка? Вся країна знає: півмільярда доларів на вишках Бойка вкрали. Для чого ви Бакуліна крайнім робите? А чому Льовочкіна подання немає? Вся країна знає, чому нема цих подань, – тому що це договорняки з владою. Не дуріть людей. Шановні колеги, ви знаєте, я за освітою юрист, довго працював адвокатом. І коли я зараз дивлюсь на те, що відбувається в залі, мені дійсно сумно. Кожен з вас може любити або не любити Добкіна, кожному може подобатися те, що він робив як мер, як він робив як губернатор, що він робить як політик і які в нього думки з приводу всього, що відбувається в країні. Але я хочу звернути увагу, що ніхто з вас не вийшов і не сказав про те, що Генеральний прокурор написав подання. Ніхто не хоче сказати, а винен Добкін в тому, що йому приписують, чи ні. Комусь він не подобається через свої погляди. Я хочу сказати, що я знаю Михайла Марковича як одно з найкращих мерів України тих часів. Ті, хто знають Харків, ті, хто був у Харкові, бачать, як змінилося це місто за останні десять років. Я хочу сказати, не зважаючи на важкий стан у країні, на сьогодні це залишається містом і регіоном номер один за соціально-економічним розвитком. І я хочу вам сказати, це велика заслуга в тому числі Михайла Марковича Добкіна. Сьогодні, якщо ви хочете його судити за його погляди або інші справи, будь ласка, судіть, але підіть у той спосіб, який передбачений Конституцією, зверніться до Генерального прокурора, він внесе подання. Якщо ви хочете говорити про те, що сьогодні у нас є тут, в сесійній залі, будь ласка, почитайте і скажіть, хто потерпілий? Їх немає. Де вся ця земля, яку нібито було привласнено? Вона сьогодні вже знову в комунальній власності. Що відбувається на тих землях, про які ми тут слухали? А відбувається те, що там живуть тисячі харків'ян, які отримали житло в тих умовах, коли по всій країні це було зробити дуже важко. І простих харків'ян, не тільки тих, про яких розказують. Тому, шановні колеги, ми з вами багато говоримо про демократію, про погляди і про все інше. Якщо ми з вами не навчимося судити або говорити про людей по тих фактах, які ми маємо, то, звичайно, ми з вами отримаємо дуже поганий результат. І, Михайло Маркович, ми не можемо піти вам на зустріч на ваше прохання, ми не будемо підтримувати ці подання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від фракції "Батьківщина" запрошується до слова Соболєв Сергій Владиславович. Будь ласка. Шановні колеги, колись зал повинен був відверто почати розмову. Бо я от попередніх послухав виступаючих, які тут нам розказували про все: і біографію Юрія Віталійовича, і як прокуратура фінансується а я так і не почув, а будуть вони голосувати за позбавлення Добкіна недоторканності, за затримання і за арешт. Чи знову тінь Ахметова в цій залі? Друге питання. Юрій Віталійович, із 27 голів обласних адміністрацій і голів обласних рад в Україні засуджений лише один – запорізький голова обласної ради, який організовував вивід тітушок, які били людей на запорізькому Майдані, які організовували приїзд в Київ тих нелюдів, які в Маріїнському парку добивали живих, які ледь дихали. Хтось про це забув? Я ніколи цього не забуду, бо я на відміну від багатьох, хто протирав штани у Януковича в уряді, я був на Майдані, і я цього ніколи не забуду. Друге. Юрій Віталійович, ніяких договорняків не може бути. Зверніться до своєї фракції. Конституційний Суд вже пройшов, а тепер треба голосувати три подання, не вийде знову сховатися, позбавити недоторканності, а по арешту і затриманню сховаються із цієї зали, бо гарантували на переговорах цього не робити. Я вдячний "Народному фронту", бо там багато представників Харківщини, вони пам'ятають і пам'ятають не зеленку, це детский лепет. А пам'ятають "Оплот", який і до цього часу є бойовим підрозділом спецслужб Російської Федерації, які сьогодні і далі знущаються над нашими військовополоненими, яких не передають. Тому зараз це не питання просто землі, це питання нашого відношення до минулого. І так само, як фашизм і російський фашизм, який ми ніколи не забудемо, буде і повинен бути покараний, повинен бути покараний будь-хто, хто дозволив собі перейти межу людськості, людяності. Саме тому наша фракція над відміну від тієї, яка тут розпиналася, скільки грошей пішло на прокуратуру, я вдячний, що на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру пішли кошти, коли, накінець-то, зможуть вони підняти всю нечисть в Україні, чого не робилося ніколи – ні після Помаранчевої революції, ні зараз. Саме тому наша фракція буде голосувати за позбавлення депутатської недоторканності, за затримання і за арешт. І подивимось, хто за це не проголосує.

Зараз я прошу провести запис від народних депутатів України. Прошу записатись, хто має бажання взяти участь в обговоренні. Будь ласка.

Ленський Олексій передає слово для виступу Олегу Ляшку. 18:24:12 ЛЯШКО О.В. Шановні колеги депутати! Ті, хто голосував за бюджет і не розібрали, за що голосували. Майже мільярд гривень, які були виділені на прокуратуру, вони не йдуть на САП. Он сидить спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, попитайте в нього. Тому що Спеціалізована антикорупційна прокуратура іде іншим бюджетним рядком. І той мільярд, який ви, шановні колеги, забрали в українців для того, щоб допомогти Порошенку і Луценку, ви не на боротьбу з корупцією даєте. Ви даєте на те, щоб Генеральна прокуратура встановила собі зарплати "космічні" замість того, щоб встановлювати "космічні" зарплати вчителям, лікарям, військовослужбовцям, шахтарям, металургам, селянам. У вас є мільярд гривень у бюджеті, щоб підняти і встановити "космічні" зарплати працівникам прокуратури. Тому давайте не обманювали людей. Ви не на боротьбу з корупцією дали, а ви розплатились за ваші договорняки з прокуратурою за рахунок платників податків, віддавши мільярд гривень, який, я ще раз кажу, почуйте, на прокуратуру виділили більше, ніж на освіту, на медицину, на культуру, на спорт разом узяті. Коли в сороковому році міністр фінансів Британії прийшов до британського Прем'єра Черчіля з бюджетом воюючої країни і в цьому бюджеті були зменшені видатки на культуру, британський Прем'єр Вінстон Черчіль задав просте питання: "А за що ми тоді воюємо?" Воююча Британія, яка потерпала від нальотів гітлерівського Люфтваффе, ні на копійку не зменшила видатку на культуру і на освіту! А ми, замість того, щоб фінансувати культуру, освіту, медицину, бібліотечну справу, замість того, щоб розвинути націю майбутнього, замість того, щоб дати українцям знання, дати нашим людям здоров'я, дати їм конкурентний капітал, який дасть можливість бути сучасним і в цьому глобальному світі, ми фінансуємо Президента, ми фінансуємо прокуратуру, і ми фінансуємо суддів. Ми будуємо… Ви, парламентська коаліція, при підтримці тих, хто голосує за ці закони, ви будуєте державу без майбутнього. Не має держава майбутнього, де на першому плані фінансування судів і прокуратури. Німецький канцлер Бісмарк казав: хто не фінансує школи, буде фінансувати будівництво тюрем. Я закликаю вас фінансувати не прокуратуру і тюрми, а фінансувати школи, освіту, медицину, майбутнє української нації. Слава Ісусу Христу! Дивні речі творяться серед деяких членів демократичної так званої опозиції. Ми вимагаємо в країні наведення порядку, щоб був він на вулицях, боролися із олігархами, корупціонерами, але при цьому зменшили фінансування тих, які нас захищають і мають підставляти свої груди з бандитами. Ми домагаємося і вимагаємо від Генпрокурора, слідчих і інших професійності в судах по захисту інтересів країни проти корупціонерів міліонерів-олігархів, але не фінансуємо і не даємо їм зарплату. Досить згадати те, що адвокат кожного такого олігарха отримує за годину більше ніж рядовий прокурор за місяць. І ми проголосували Закон про ……. прокуратури, оновлення прокуратури, оголосили конкурс, дали надію гарним слідчим і юристам, що вони будуть мати підвищену зарплату, і ми самі ж їх обманули – не даємо таку зарплату. То ким ви хочете наводити порядок у країні, коли всі професіонали юридичної справи втікають на зарплату і на роботу до олігархів. І коли ми зараз говоримо про зміни Конституційного Суду, так звана демократична опозиція блокує трибуну. Нарад вимагає пенсійної реформи – блокують трибуну. То це ваша робота замість того, щоб приймати законодавство і замість того, щоб приймати закони, йдете, берете перерву замість того, щоби обговорювати деякі спірні питання, то ви біжите на вулицю і підбурюєте скликаний вами народ. Більше того, навіть ті, які деякі підбігають напідпитку чи взагалі в дуже сумнівному стані, починають накидатися, обзивати, оббріхувати, погрожувати і з-за спини штовхати, то підло. То ви представляєте цю нову демократичну опозицію? Шановні, схаменіться! Або будуємо державу, або руйнуємо і якщо будуємо, то разом, а якщо руйнуємо, не подобається – мандати склали і на вулицю або в АТО, і наводьте порядок! Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Купрієнко Олег Васильович.

Я член регламентного комітету, крім того фаховий юрист і дуже досконально вивчив це подання, в мене виникає дуже великий сумнів, а чи не є це великим договорняком між владою і тими, хто їй підспівує з того кутка. І сьогодні ми це підспівування бачили за голосування за Закон про Конституційний Суд, за ряд інших законів, які зараз, мабуть, будуть голосуватися, за ту ганебну пенсійну реформу, за медичну реформу. І виникає питання: так ми боремося із тими залишками злодійської влади, які сидять у Верховній Раді, чи домовляємося про те, щоб під видимістю цієї боротьби на виході нічого не було. Я вам точно кажу, що з такою професійною підготовкою кримінальних проваджень, які маємо зараз, справа закінчиться в Європейському суді штрафом на Україну. Так ми цього добиваємося, чи держава має бути сильна і в тому числі садити в тюрми злодіїв і бандитів так, щоб вони звідти не виходили. Я не захищаю Добкіна. Всі ми знаємо, що робилося в Харкові і що там було, і скільки там крали тієї землі. Але сила не в тому, що скільки бандитів і злодіїв ходить по вулицях, а в тому, як ця держава вміє їх заховати туди, де вони мають сидіти, в даному випадку це дуже велике питання. І, знову ж таки, повертаючись до великих захисників прокурорської держави, які з цієї високої трибуни розказують як нам треба ще майже мільярд віддати в прокуратуру? Мабуть для того, щоб найняти професорів і викладачів юридичного факультету, щоб вони їх навчили хоча б подання грамотно писати і розібралися в юридичних термінах, щоб не дурити людей тим, що ми от зробили подання, великих злодіїв похапали, а на виході не буде нічого. Чому ж тоді із 20 членів фракцій тільки 10 приходять та голосують? Де ж лідер заховався великої фракції і не керує своїми, вибачте, воїнами, які сидять у залі, як їм голосувати? Чи це не є знову політичними договорняками? Тому, шановні громадяни України, не слухайте гасел, а дивіться, як казав Козьма Прутков, зри в корень, що вийде з того, що за великими гаслами може вмерти, не народившись. Дякую. І заключний виступ Парасюк Володимир Зіновійович. 18:33:16 ПАРАСЮК В.З. Ви знаєте, я попрошу хвилинку увагу. Юрій Віталійович, пані Ніна, я одну хвилинку. Роман Семенуха показав нам всім цю фотографію і це дуже доречно. От за цю подію мало бути подання у Верховній Раді, от за це він мав відповідати. Юрій Віталійович, я вас прошу послухати одну хвилину, я не так часто тут виступаю. Ваш син був в АТО, він з'їв свою ложку війни і, ви знаєте, ви напевно сиділи вдома і кожен день думали, а чи вернеться син додому чи не вернеться? А цю війну в нашу Україну привів він і всі його поплічники, які разом там сидять. Я хочу звернутись до депутатів, які мають відношення до Донецької, Луганської області, яка є їхньою рідною землею. Оце він привів на ваші землі війну, він все зробив для того, щоб ваші діти не ходили в рідні школи, щоб вони не відвідували бабусь в рідних селах, він все для того зробив. І він все робить для того і надалі. Я розумію, у вас зараз є якась між собою домовленість, але побійтесь Бога, ви подивіться, що робиться з дітьми колишніх регіоналів, з дітьми Герман, з дітьми Януковича. Завжди пам'ятайте, влада є і влади потім може і не бути, ніхто ще не обманув завтра, ніхто ще не обманув справедливість, завжди добре про це пам'ятайте. Якщо завтра станеться щось не так у вашій сім'ї, чи у ваших долях не звинувачуйте себе, не шукайте і не оправдовуйте себе, ви будете знати за що ви відповідаєте. Бо ви вже думаєте як зробити так, щоб він сьогодні пішов додому, він має, вибачте, за слово, не сидіти в тюрмі, він має бути відправлений, я не знаю навіть куди і ізольований від суспільства. Тому що такі люди тільки сіють зло. Пам'ять за всіма людьми, які загинули на Майдані, які загинули в АТО, їх вже тисячі. Побійтесь, будь ласка, те, що вони дивляться на вас з небес, і опам'ятайтеся. І давайте його відправимо туди, де йому місце. Дякую. Виступи від народних депутатів України завершені. Зараз надаю ще хвилину для репліки Бойку, його прізвище було згадане в образливій формі. Будь ласка, включіть мікрофон, одна хвилина, Юрій Бойко. Включіть мікрофон. Мікрофон неввімкнений, ви можете вийти до трибуни, пане Юрій? Будь ласка, до трибуни, одну хвилину. 18:36:32 БОЙКО Ю.А. Шановні народні депутати! Наша фракція не підтримує подання на зняття депутатської недоторканності з нашого колеги депутата Добкіна, тому що ми вважаємо, що це справа політично вмотивована і не має жодної перспективи, він правий. Але хочу сказати інше. Я думаю, що за всіма дискусіями, які точаться в залі з боку народних депутатів, які намагаються привернути до себе увагу, я думаю, що вам шановні народні депутати, які входили в правлячу коаліцію, треба готуватись до іншого. Треба готуватися до відповіді перед власними виборцями, чому так сталося, що через три роки після того, як ви прийшли до влади, сформували коаліцію, ви самі згідно електронних декларацій стали заможними людьми, а люди, які вас привели до влади, в тому числі і на цьому Майдані, значно ззубожіли. І на це питання готуйтесь відповідати, а всі ці дискусії зали – це байдуже, готуйтесь відповідати перед людьми яких ви обманули. І,колеги, ми переходимо до заключної частини обговорення, це є заключні слова. І першому я надаю заключне слово Генеральному прокурору України Юрію Віталійовичу Луценку. Юрій Віталійович, прошу до трибуни.

Шановні народні депутати, підсумовуючи обговорення, я вважаю за необхідне все ж таки звернути вашу увагу на неприпустимість поливання бруду тих, хто робить свою роботу. Сьогодні в цьому залі при голосуванні за бюджет були використані кошти, які принципові, і прокурори повернули в державу 1,5 мільярда доларів, вкрадених мафією Януковича. сьогодні ви, шановні народні депутати, в тому числі фракція, яка найбільше тут роздирає горло за трудовий народ, віддала армії 4 мільярда. Це з цього спецконфіскату. Сільській медицині, в фельдшерсько-акушерські пункти і швидкій допомозі – 4 мільярда. Це з цього покурорського спецкофіскату. Поліції, Нацгвардії – ще 1,2 мільярда. Це з цього, конфіскованого у мафії… коштів. На дороги – ще один мільярд. Тому добавлених 600 мільйонів на прокуратуру – це виконання вами встановленого розміру зарплати. Припиніть займатися популізмом! Хочете чистити країну – платіть тим, хто виконує свою роботу достойно і сьогодні приходить з результатом! Друге. Генеральна прокуратура за минулий рік повернула державі 94 тисячі гектар землі – 94 тисяч гектарів землі! Генеральна прокуратура за минулий рік повернула 12 мільярдів гривень по представництву в судах, а цього року ми вже повернули 1,2 мільярди … 1,3 мільярди доларів, і до Дня незалежності ще дамо. Прокуратура працює. Покажіть, як працюють народні депутати. Три рази натиснути кнопку "за" за притягнення до відповідальності, затримання і арешт. І це буде така сама "ударна" робота, яку демонструють чесні прокурори. Дякую. Дякую, колеги. Хочу сказати, що через три хвилини вже відбудеться голосування. Тому я прошу Секретаріат Верховної Ради України запросити депутатів у зал і голів фракцій запросити депутатів у зал. Зараз до заключного слова запрошується народний депутат України Добкін Михайло Маркович. Будь ласка, до трибуни. Прошу запросити депутатів у зал, і прошу всіх зайти в зал і підготуватися до прийняття рішення.

Свою честь на свободу я не променяю. Голосуйте, принимайте любое решение, а там посмотрим. І до заключного слова запрошується перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Васильович Пинзеник, Шановні колеги, комітет постановив три висновки з приводу всіх трьох подань, ви ознайомилися з ними, володієте всією повнотою інформації, маєте можливість прийняти зважене і правильне рішення. Дякую. Дякую вам. Таким чином, ми переходимо до прийняття рішення. І я кожне з подань буду ставити окремо на голосування. І я прошу усіх приготуватися до прийняття рішення, зайти в зал і приготуватися до голосування. Отже, першим я ставлю, відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Добкіна Михайла Марковича. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу голосувати. За-288 Рішення прийнято. Наступне, відповідно до статті 80 Конституції України, частини статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на затримання народного депутата України Добкіна Михайла Марковича. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу голосувати. За-250 Рішення прийнято. Відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Добкіна Михайла Марковича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати. Голосуємо.

які були подані у Верховну Раду України, були прийняті. Будь ласка, 3 хвилини, Генеральний прокурор України. Я вас проінформував. Шановні народні депутати, хочу ще раз подякувати вам за прийняті рішення. Одночасно прошу зайти до кімнати Керівника Апарату Верховної Ради народному депутату Полякову та Розенблату, народному депутату Добкіну Михайлу Марковичу оголошую виклик до Генеральної прокуратури України завтра на 14:00. Сподіваюся, до цього часу суд прийме всі необхідні рішення, які дадуть нам можливість реалізувати рішення Верховної Ради України. Дякую. Дякую. Розгляд питань про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Добкіна завершене всіма позитивними рішеннями. я даю слово для виступу Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. Будь ласка, Ірина Геращенко. 18:46:20 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, я хочу звернутися зараз до сесійної зали від імені фракції "Блок Петра Порошенка". Порядок денний сьогоднішнього дня було заздалегідь сформовано, і всі знали, що рівно о 17-й годині буде стояти важливе питання – зняття депутатської недоторканності. Я хочу сказати, що сьогодні наш парламент міг проголосувати десятки важливих законів. Ми бачили ганебний зрив сьогодні роботи парламенту. Ми бачили, коли в людей руки були зайняті мегафоном, а не картками, для того, щоб не голосувати за пенсійну, за медичну реформу, за ключові інші реформи. Чому це робилося? Тільки для того, щоби прагматизм було в цій залі замінено популізмом. Я хочу звернутися до виборців і назвати тих, хто намагався сьогодні під популістськими гаслами зірвати роботу парламенту. Це була фракція "Самопоміч", яка другий день підряд намагалася зірвати нашу роботу. І хочу подякувати всім колегам, які насправді сьогодні, так само сьогодні працювали дуже коректно. Дякую. Дякую, колеги. Колеги, увага, увага! Зараз дам репліку. Одна хвилина репліки, і ми переходимо до пенсійної реформи. Не зривайте пенсійної реформи. Хвилина репліки, Олег Березюк. Одна хвилина. Хто? Соболєв, будь ласка. Я хочу ще раз нагадати, що "Самопоміч" пропонувала вчора і сьогодні. Наше перше рішення, яке ми пропонували… Наше перше рішення, яке ми пропонували, - зняти недоторканність з Добкіна. Наше друге рішення, яке ми пропонували, - прийняти Закон про обмеження недоторканності усіх народних депутатів. І наше третє рішення, яке ми пропонували, прийняти Закон про Антикорупційний суд. Тому що який суд зараз буде судити Добкіна, який суд буде судити Розенблата чи який суд буде судити Полякова? Це рішення, які ми пропонували. І одразу голосувати за зміну правил в охороні здоров'я і виплаті пенсій. А ви весь день ділили бюджет, бо те, що вас цікавить, це гроші платників податків! ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я, коли оголошував перерву, я говорив, що після перерви переходимо до пенсійної реформи, яка стоїть. І ми переходимо до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій (6614) і всі альтернативні. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати.

Я прошу колеги, – увага! увага! увага! – ми продовжили засідання до 8-ї години. Я прошу вас підтримати розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати. Підтримуємо реформу, колеги! Прошу проголосувати, прошу підтримати.

РЕВА А.О. Шановні народні депутати, цього рішення і цього розгляду сьогодні цілий день чекають 12 мільйонів наших пенсіонерів. І напевно це питання, яке зараз розглядається, воно є ключовим і найважливішим за сьогоднішній день. І тому я прошу послухати те, що я скажу. Пенсійна реформа, яку сьогодні я презентую, законопроект 6614, напрацьований урядом протягом року разом з експертним середовищем, соціальними партнерами, міжнародними експертами. Він пройшов розгляд в Національній раді реформ. Передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року для більш як 5,6 мільйонів пенсіонерів. Передбачає наближення підвищення соціальних стандартів з 1 грудня до 1 жовтня ще для майже 3,5 мільйонів наших пенсіонерів. Передбачає скасування оподаткування пенсій. Передбачає ряд інших позицій, які дозволять підвищити рівень пенсійного забезпечення, зокрема припинити зрівнялівку, запустити механізм автоматичного перерахунку пенсій щорічно, що дозволить подолати бідність, подолати негативні процеси, які є в пенсійній системі. І саме головне, це наш перший крок на шляху реформування пенсійної системи. Наступним – це реформування системи пенсійного забезпечення військовослужбовців. І саме головне, перехід до другого рівня пенсійного забезпечення, розгляд питання щодо введення накопичувальної системи. Цей законопроект є універсальним, він включає в себе всі положення, які є в альтернативних законопроектах. Ми відкриті для… Хвилину звершити, будь ласка. РЕВА А.О. Ми відкриті до того, щоби під час другого читання, до другого читання, врахувати всі ті позитивні моменти, всі пропозиції народних депутатів, які будуть висловлені, для того, щоб підготувати такий проект закону, який об'єднає зал, тому що не може окремого закону для більшості і для меншості. Пенсійна реформа – це наша спільна справа. Я прошу вас підтримати законопроект у першому читанні. Дякую. Дякую. Ми переходимо до альтернативних законопроектів, шановні колеги. І, будь ласка, зараз слово народному депутату Капліну. Народний депутат Каплін, ваш законопроект, дві хвилини, по пенсійній реформі. Профспілки, Соціал-демократична і Соціалістична партія підготували свій варіант справжньої реальної пенсійної реформи. Я б хотів перед цим звернутися до українських громадян, ті, хто вже у віці. У 1990-91 році ви могли купити один батон за 22 копійки, пенсія тоді складала 132 карбованця. У 2017, в цьому році, ви можете купити одну хлібину за 9-8 гривень. Пенсія сьогодні середня реальна – 1300-1400 гривень. В 1991 році ви могли купити 600 хлібин, в цьому у 6 раз менше! Кожного місяця всі ці 27 років олігархи, прем'єри і президенти обкрадали вас в середньому в місяць на 9-8 тисяч гривень. Наша політична сила, Соціал-демократична партія, Соціалістична партія України, яку хотів вкрасти Аваков, але не зміг, пропонує свій варіант реформи. Перший крок. Індексація пенсій до рівня, коли людина може вижити! Це мінімум 9 тисяч гривень і це стандарти Організації Визнати Пенсійний фонд банкрутом і почати процес його санації. Повернути у ренатів ахметових, коломойських і іншого олігархату все, що вони вкрали за ці 27 років! Наповнити Пенсійний фонд. Примусити їх збільшити частку фонду оплати праці у собівартості до рівня європейського. І ви через ці кроки підвищення ставок податків для олігархів зможете отримати гідну зарплату і після виходу на пенсію – гідну пенсію. Все, що пропонує сьогодні уряд, профанація і подачка. Вона не змінить життя пенсіонерів, які дали цю країну нам з вами і доручили нам дбайливо ставитись. Дякуємо, шановний колега! Будь ласка, зараз слово для альтернативного законопроекту надається народному депутату Юрію Павленку, який є співавтором цього законопроекту разом з пані Королевською і вона делегувала йому право презентувати законопроект. Прошу. Шановні народні депутати України! Шановні члени уряду! Необхідність модернізації пенсійної системи, очевидно, не викликає ні в кого сумніву. Разом з тим, можуть бути різні шляхи такої модернізації. Один із них запропонований урядом. Це шокова, так звана, нібито пенсійна реформа. І інший варіант пропонуємо ми, представники "Опозиційного блоку". Детально ознайомившись з так званою пенсійною реформою від Кабінету Міністрів, ми бачимо, що фактично рішенням уряду, уряд пропонує збільшити мінімально необхідний страховий стаж з 15 до 35 років, а це приховане підвищення пенсійного віку. І це не політична заява, це вам підтвердять будь-які експерти з соціальних питань. Тому, якщо ми сьогодні підтримаємо урядову пенсійну так звану реформу і підемо по шоковому шляху, що призведе до того, що на пенсію люди зможуть виходити в кращому випадку в 65 років; пенсії не будуть індексуватись та підвищуватись; лікарі, вчителі, соціальні працівники не зможуть достроково виходити на пенсію; врешті-решт кількість пенсіонерів скоротиться до мінімуму. Хочу звернути увагу, що пропонована урядом так звана реформа не здатна вирішити існуючої проблеми в системі пенсійного забезпечення України. Вирішити її можливо лише одним шляхом – відновити економіку, створити робочі місця та легалізувати заробітні плати. "Опозиційний блок" пропонує своїм законопроектом, зокрема: встановити мораторій на підвищення страхового стажу і пенсійного віку; вже сьогодні скасувати обмеження у виплаті пенсій для працюючих пенсіонерів; запровадити щорічну індексацію пенсій; осучаснити всі раніше призначені пенсії; визначити механізм виплати пенсій особам, які проживають на неконтрольованій території; наблизити розмір мінімальної пенсії до фактичного розміру прожиткового… Ми вважаємо, що сьогодні надважливо повернути довіру людей до пенсійної системи. Закликаю зал сьогодні об'єднати свої зусилля, аби провести такі зміни у пенсійній системі, що дозволять українським пенсіонерам мати вже сьогодні пристойну пенсію. Дякую дуже. Зараз, будь ласка, альтернативний законопроект народного депутата Семенухи. Я просто, підняли руку там. Шановні колеги, Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". На превеликий жаль, уряд так і не впорався з поставленим, справді, амбітним завданням – провести повноцінну пенсійну реформу. Адже те, що нам запропоновано, навряд чи можна називати глибокою пенсійною реформою. Так, треба негайно підняти людям пенсії і скасувати ганебний дискримінаційний коефіцієнт для працюючих пенсіонерів. Але на цьому добрі новини закінчуються, бо фактично уряд завуальовано, через збільшення страхового стажу збільшує пенсійний вік і давайте про це чесно говорити. Далі. Зменшується пенсія майбутнім пенсіонерам, бо коефіцієнт оцінки страхового стажу з 2018 року змінюється з 1,35 до Ми виправляємо помилки уряду і депутатами фракції "Самопомочі" напрацьовано альтернативний законопроект, який покликаний зробити перший крок, провести аудит Пенсійного фонду України публічною компанією і в кінці цього процесу створити єдиний реєстр усіх отримувачів соціальних виплат. Ми забороняємо підвищувати пенсійний вік, ми забороняємо і не впроваджуємо підвищення єдиного соціального внеску для підприємство, для шкідливих умов праці, ми залишаємо коефіцієнт 1,35 для того, щоби люди, які вийдуть на пенсію в 2018 році, отримували більші пенсії, ніж це передбачено цією ініціативою, ми скасовуємо спец. пенсії, цей рудимент радянської системи всі мають бути рівні серед рівних і найостаннє, ми прибираємо з Пенсійного фонду, з його видатків усі невластиві виплати, окрім виплат за страховим стажем. Шановні колеги, ми закликаємо парламент, Кабінет Міністрів разом напрацювати на осінь справжній законопроект пенсійної реформи, який запровадить другий обов'язковий державний накопичувальний рівень, який буде стимулювати повноцінний розвиток третього недержавного рівня, тільки трирівнева система дасть надію, шанс на гідну пенсію людям, майбутнім пенсіонерам генерації, кому сьогодні 45-35. Дякую. Дякую. Наступний законопроект презентуватиме не Юрій Шухевич, а народний депутат Ляшко. Шановний колега, зараз виступають автори законопроектів, і ще в нас два законопроекти, потім комітет, потім ми запишемось на обговорення, в нас ще іде процедура і Регламент. Народний депутат Ляшко, наступний законопроект, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, шановні колеги, чи звернули ви увагу, якщо ні, я вам скажу. Усі урядові законопроекти про так звану пенсійну реформу зареєстровані у Верховній Раді України 22 червня 2017 року. І це не випадковий збіг, це справді неоголошена війна проти українських пенсіонерів, проти українських людей. Тому що те, що пропонується, це фактично економія коштів державного бюджету за рахунок мільйонів українців. Влада пропонує з 1 січня на 10 років, до 25 років, підняти страховий стаж, який дає право на отримання пенсії. Одномоментно, в одну ніч з 31 грудня на 1 січня 2018 року мільйони людей втратять право виходу на пенсію. Мільйони людей позбудуться своєї, чесно заробленої, пенсії. Коли влада пропонує встановити страховий стаж 35 років на отримання пенсії, а якщо в тебе немає 35 років, то ти можеш вийти на пенсію тільки в 65 років. Це вирішує це ключову проблему мізерних, копійчаних пенсій, коли люди все життя працювали і не отримують нормальної пенсії? Ні, це тільки економія і зменшення числа людей, які мають право на отримання пенсії. Тому фракція Радикальної партії, наша команда, ми зареєстрували свій

Для того, щоб люди отримували нормальні пенсії, треба радикально підвищувати зарплати, бо коли мільйони людей отримують копійчані зарплати, такі самі будуть пенсії. Я закликаю зал проголосувати за наш законопроект.

Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Перш за все в мене запитання до Голови Верховної Ради України і щоб зрозуміли люди. Найважливіший закон, який стосується всіх громадян України, і тих, які є сьогодні, 12 мільйонів 300 тисяч пенсіонерами, і ті, хто є працюючи громадянами України, бо у нас солідарна система. Подивіться, в який спосіб розглядається закон, який за своїм статусом має більше 100 статей. Регламент чітко і ясно встановлює, що не мають право депутати розглядати за скороченою процедурою законопроекти, які мають більше 100 статей, навіть якщо би він не мав ста статей. Але, якщо уряд і Голова Верховної Ради України зводить цей закон як до законів, ті, які ми приймаємо за скороченою процедурою, які там змінюють кому на дві крапки, так не можна робити, шановні колеги. Я у 2003 році з цієї трибуни доповідав Закон України (базовий) "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Я пригадую, як відбувалося це при підготовці законопроекту, які у нас діалоги були з соціальними партнерами, з профспілками, з роботодавцями, з організаціями ветеранів, з інвалідними організаціями, з організаціями чорнобильців. Тільки після того, як у нас було порозуміння і консенсус, ми вийшли з таким законом. Цей закон, який сьогодні хочуть, щоб так поспіхом проголосувала Верховна Рада, він є абсолютно антинародним. Він Він в грубий спосіб порушує 22 статтю Конституцію України, яка чітко і ясно каже, що при прийнятті нових законів або при внесенні змін до існуючих не можуть порушуватись конституційні права та свободи громадян. Шановні колеги, нам не дали жодного актуального розрахунку, щоб люди бачили, яка пенсія у них буде через п'ять, через десять, через двадцять років. І нехай уряд дасть відповідь на одне питання… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд, завершити. Вони зараз пояснюють людям, що ми хочемо зробити на вимогу Міжнародного валютного фонду бездефіцитний Пенсійний фонд. Проста задачка для всіх пересічних наших українців, на яких отак зухвало дивиться уряд. У нас на одного працюючого припадає один пенсіонер. єдиний соціальний внесок, його частину до Пенсійного фонду від заробітної плати складає 20 відсотків. Скажіть мені, будь ласка, в наступному погіршуватися буде співвідношення, Дякую вам. Отже, колеги, запрошую до співдоповіді голову Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Денісову Людмилу Леонтіївну. Шановний пане Голово! Шановний пане Прем'єр-міністре! Шановні колеги! Зараз ми розглядаємо дуже важливий законопроект, про що ми майже рік, а може два, а може три обговорюємо. Ми хочемо збільшити пенсії нашим громадянам. Дійсно, так, тому що сьогодні середня пенсія – 1 тисяча 879 гривень. Ми хочемо осучаснити пенсії, які вже не переглядалися з 2012 року. А коли переглянули в 2012 році, то пенсії відрізняються зараз від цих, які були призначені, які зараз призначаються, майже в два-три рази. Ми хочемо з вами справедливості. Ще ми хочемо, щоб Пенсійний фонд був збалансований, щоб в нього не був дефіцит майже в понад 140 мільярдів гривень. Ми розуміємо, що запропонований урядом законопроект і інші проекти – це не пенсійна пенсійна реформа, ні в цьому вигляді пенсійна реформа. Але це урядовий законопроект, це важливий шлях, це важливі шаги на шляху до пенсійної реформи. Тому, безперечно, комітет підтримав ці пропозиції суб'єктів законодавчої ініціативи, спрямовані на осучаснення розмірів раніше призначених пенсій, і 5 мільйонів 600 тисяч громадян отримають майже в середньому 700 гривень доплати до своєї сьогоднішньої виплати. Ми відновлюємо пенсії працюючим пенсіонерам, ми наближуємо перерахунок пенсій з застосуванням з 1 жовтня показни… Будь ласка, одну хвилину дайте можливість завершити доповідь. ДЕНІСОВА Л.Л. З 1 грудня. Водночас потрібно виважено підходити до зміни гарантій пенсійного забезпечення. ми пропонуємо прийняти урядовий законопроект за основу з деякими застереженнями. І я зараз їх наголошу, і прошу дати мені можливість це зробити: передбачення можливості поступового зниження величини оцінки одного року страхового стажу для пенсій, які призначатимуться протягом п'яти років, починаючи з 1 січня 2018 року; вивчити можливість зміни формули обчислення розміру пенсій за віком у порядку, запропонованому проектом Закону (реєстраційний номер 6614-4); прийняття на законодавчому рівні рішення щодо… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, дайте можливість завершити. Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; визначення на законодавчому рівні умов призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату до встановлення її розміру на рівні, не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; збереження пільгових умов пенсійного забезпечення для жінок, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховала п'ятеро і більше дітей; передбачення в окремому законодавчому акті порядку одержання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв'язку з перебуванням на тимчасово неконтрольованій державною владою України території. Тому ми пропонуємо прийняти урядовий законопроект за номером 6614 за основу з урахуванням озвучених мною пропозицій. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я хочу підтвердити, буде ставитися за основу із пропозиціями. А зараз прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Шановний Прем'єр-міністр, шановні колеги, міністр соціальної політики, я хочу ще раз наголосити, нам не вдасться через незначні косметичні зміни, навіть проведення аудиту в усіх інститутах пенсійної системи України, провести модернізації соціальної політики і підняти людям пенсії. Наші пенсіонери, їх мільйони, заслужили, щоб ми відкрили нову надзвичайно фахову дискусію, результатом якої має стати: перше, підвищення заробітної платні через перемогу над олігархією. Друге, підвищення відповідно рівня пенсій до рівня, який дозволить вперше за ці 27 років мільйонам наших дорогих пенсіонерів жити, а не існувати, відчувати себе людиною, а не істотою, лікуватися, купити вперше з часів Брежнєва собі хустинку або якийсь теплий одяг. Пенсіонери живуть в надзвичайних у мовах, вони не заслуговують такого зверхнього ставлення з боку держави. Вони народили нашу країну, вони стояли і на Майдані, вони просилися на фронт. кращі люди в усьому світі, ці люди – основа нашої демократії, нашої державності, це терплячі відповідальні люди, які заслуговують на велику, серйозну національну дискусію щодо рівня пенсійного забезпечення. Соціал-демократична партія, Соціалістична партія України, їх союз зробить все, щоб добитися позачергових виборів, прийти в парламент і дати вам, дорогі пенсіонери, гідну пенсію, вам, українці, гідну зарплату. Від "Народного фронту" Тимошенко Юрій Володимирович, будь ласка. Передає Ігорю Лапіну. Включіть, будь ласка, мікрофон.

У мене є мама, якій 68 років, яка пропрацювала, має стажу 50 років. Мені 48 років - і я вже маю стажу 30 років робочого. Ви знаєте, а в мене сім'ї ще є тітка, яка все життя "пробухала", от вона просто пила. Сьогодні у моєї мами пенсія близько півтори тисячі гривень, а в тітки пенсія – 1 тисяча 370 гривень. Ви вважаєте, що це справедливо? Ви вважаєте, що в нас пенсійна система справедлива? Так от, я вам скажу, я повністю підтримую пенсійну реформу. Я хочу, щоб ті люди, які мають більше стажу, мали більшу пенсію, і щоб вони гордилися тим, що вони мають цю пенсію, заробивши її. мені прикро слухати, як тут сьогодні займаються деякі лозунгами, замість того щоб підтримати ту реформу, яка принесе і позбавить нас тієї "уравніловки", яка діє до сьогодні. Тому, шановні колеги, давайте ми перейдемо від гасел до роботи, давайте ми зробимо достойне життя. Тому що сьогодні, якщо ця пенсійна система буде працювати далі, така, яка вона є, то діри в бюджеті будуть тільки рости. А ті, кому сьогодні 20 років, ніколи в житті не отримають достойної пенсії. І ми получимо лише тих людей, які сидять і чекають від держави субсидію, і ми не будемо мати ніякого прогресу для наших пенсіонерів. Подивіться на європейських пенсіонерів. Ну, в них же ж нема такої "уравніловки": хто більше працює – більше має. Тому давайте накінець поставимо крапку в цих "уравніловках" і підтримаємо пенсійну реформу. Дякую. Слава Україні!

Шановні колеги, просте питання до вас: що влада сьогодні робить для людини, яка все життя віддала, працюючи на її благо. Що сьогодні отримує пенсіонер від держави? В мене мама пенсіонерка, 75 років. Вона отримує мізерну пенсію, яка не індексувалася з 2012 року і яка постійно знецінюється. Тому наші пенсіонери сьогодні не живуть, а виживають. І так далі тривати не може. І тому ми сподівалися, що уряд дійсно подасть якийсь реформаторський закон, який призначений на докорінні зміни існуючої пенсійної системи. Але на жаль, уряд обмежився ремонтом солідарної системи пенсійного забезпечення. Враховуючи всі демографічні прогнози, в нас на сьогоднішній день на одного працюючого є один пенсіонер. Це означає, що люди мого покоління, якщо ми нічого не змінимо, не будуть мати за солідарною системою права на пенсію. що негайно потрібно підвищувати пенсії. І пропоноване урядом осучаснення потрібно робити, але давайте розберемося, що в цьому осучасненні заховано. Якщо у вас пенсія тисячу 600 гривень, ви отримаєте підвищення 200-300 гривень внаслідок осучаснення. Якщо у вас пенсія 3 400 тисячі гривень, ви нічого не отримаєте. А якщо ви новий пенсіонер, який вийде на пенсію після набуття законом чинності, ваша пенсія буде на 30 відсотків меншою. Щоб усунути недоліки поданого урядом законопроекту, "Самопоміч" подала свій законопроект. І ми можемо підтримати за основу урядовий законопроект тільки в тому разі, якщо будуть прийняті наші пропозиції. Будь-яка реформа повинна починатися з аудиту Пенсійного фонду, який виявить всі недосконалі неефективні витрати, які не властиві Пенсійному фонду, і масштабні зловживання, які на сьогоднішній день там існують. Друга позиція. "Самопоміч" готова підтримати тільки за умови створення до 1 січня 2018 року реєстру отримувачів всіх соціальних виплат, і в тому числі отримувачів пенсії. Це наша вимога, це наше доручення уряду, яке ми вимагаємо включити в перше читання. І третя позиція. Ми категорично проти будь-яких прецедентів щодо підвищення ставки єдиного соціального внеску. За умови, що ці три речі будуть підтримані, ми можемо підтримати урядовий законопроект… Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Подивіться, що відбувається зараз в залі, ну це абсолютний сором. Такий важливий законопроект: авторам законів дають по 2 хвилини для доповіді, обговорення – взагалі-то, за півгодини хочуть прийняти важливий закон, який стосується кожного громадянина України, і не дають можливості донести позицію, думку. Людям кажуть неправду. Не можна називати реформою те, що реформою не є. Реформа вона змінює принципи. У цьому законопроекті ніякі принципи не змінюються, це абсолютно регуляторний акт, який обмежує і зменшує пенсії для пенсіонерів України. Реформа – це коли переходили з пенсійного забезпечення на пенсійне страхування, змінювалися принципи. Коли сьогодні не дає уряд відповідь, а коли ж у нас прожитковий мінімум, який є базовим соціальним стандартом, і подивіться на сайті Міністерства соціальної політики, ви побачите, що в цінах травня поточного року він складає сьогодні 2 тисячі 493 гривні. А пенсіонерів України обдурюють, і встановили в Законі про державний бюджет тисячу 312 гривень. Є такий базовий показник як коефіцієнт заміщення – це співвідношення середньої пенсії до середньої заробітної плати. Цей закон, урядовий, він встановлює, що ніколи у громадян України не буде середня пенсія більше ніж 20 відсотків від середньої заробітної плати. Цей закон підвищує опосередковано пенсійний вік. Цей закон не дає відповіді на запитання молодих людей, він фактично людей, які молодше 45 років, залишає взагалі без пенсій. Той, хто сьогодні голосує цей закон за основу, шановні, вам буде соромно за це голосування. Ви не будете знати, що сказати людям, коли зараз приїдете на місця, тому що це абсолютно… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд завершити. Це абсолютно геноцидний закон по відношенню до українського народу, тому що цей закон абсолютно перекреслює перспективу взагалі-то і для молоді, і для наших пенсіонерів. За цим законом ніколи український пенсіонер не зможе скористатися безвізовим режимом і поїхати на відпочинок десь. Тому я дуже просив би і я звертаюся до Комітету з питань соціальної політики. Шановні, зробіть… Дякую. Зараз ще від фракцій. Юрій Шухевич від Радикальної партії і Рибчинський від "Волі народу". І це будуть заключні два виступи. Будь ласка, Юрій Шухевич. Шановні народні депутати! Запропонована вам урядова пенсійна реформа в дійсності не є пенсійною реформою. Ви розумієте, що кожен з вас, працюючи після 2000 року, кожен місяць праці дає вам зменшення пенсії. Ми підходили з іншим принципом до цього. У нас є зовсім інший принцип, коли кожна гривня сплачена Пенсійний фонд, йде на збільшення пенсій. Друге. Так зване осучаснення не є осучасненням. 6 мільйонів пенсіонерів не дістануть ніякого підвищення пенсій. 6 мільйонів! А багато пенсіонерів дістануть копійчані збільшення пенсії фактично.

ви розумієте, з нового року, з 1 січня 18-го року, той розрив. який ніби ми тепер хочемо подолати осучасненням, ще збільшиться. Тому я закликаю вас уважними бути і проголосувати за закон 6614-4, наш законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І зараз від "Волі народу" Рибчинський, одна хвилина. Від трибуни, будь ласка. Український народе, шановний Голово, шановні депутати! Я хочу почати насамперед з того, що ми не знаємо, якої кількості пенсіонери є в Україні. Тому що різні різні дані є у різних організацій. На разі ми маємо нібито дванадцять мільйонів пенсіонерів, яким видається мінімальна пенсія – тисяча Різні організації, такі як USAID, проводили свої моніторинги і є деякі нюанси, скажімо так. Останній Останній перепис був в 2001 році. Наступний буде в 2020-му. До цього часу, до 2020-го, реформа має запрацювати. Якщо зараз, на жаль, якщо зараз не прийняти в першому читанні, вона не запрацює ні восени, ні з нового року.

Я сказав, що треба в обов'язковому порядку скасувати цей ганебний податок на пенсію працюючим пенсіонерам в 15 відсотків. І ви знаєте, що? За два дні ми з урядом відпрацювали 12 сторінок змін. І дійсно, майже все врахували. Я би закликав приймати цей закон в першому читанні, а дальше підключатись до розробки інших пунктів для того, щоб з нового року пенсійна реформа… Дякую вам. Колеги, голова комітету запропонувала правки. Я хотів би головного доповідача, щоб сказав свою позицію міністр соціальної політики Рева Андрій Олексійович. Будь ласка, пане Рева. А потім я ще дам Прем'єр-міністру України. Шановні колеги! Я прошу одну хвилину увагу. Зараз дуже відповідальний момент. Якщо ми зараз не проголосуємо в першому читанні, відкладемо на вересень, це значить, що з 1 жовтня підвищити пенсії ми не зможемо. Я вам обіцяю всім, що всі ті пропозиції, які зараз лунали, зокрема, щодо реєстру отримувачів соціальної допомоги, щодо скасування підвищеної ставки ЄСВ, щодо аудиту Пенсійного фонду, знайдуть своє відображення в законі до другого читання. Я обіцяю всім депутатам, що ми уважно вивчимо і врахуємо всі конструктивні пропозиції, які будуть. Це буде наш спільний закон. Я вам дуже прошу, цього чекає вся України, проголосуйте, будь ласка. Колеги, зараз відбудеться голосування. Я прошу всіх… А в чому річ? А, ви не виступали ще, так? Ой, ну друзі, ну… Будь ласка, Сергій Соболєв, 1 хвилина. І я прошу заходити всіх у зал, через 2 хвилини відбудеться прийняття рішення кінцеве. Колеги, якщо фракція не мала слова, я дам, звичайно, слово. Будь ласка, Сергій Соболєв від трибуни, 1 хвилина. Після того Володимир Борисович Гройсман, 1 хвилина, і голосування. Заходимо в зал. Шановні колеги, я думаю, це одне з найважливіших голосувань, яке повинно ухвалити це скликання парламенту. Наша фракція дуже довго обговорювала це питання. Ми побачили всі варіанти, які вносились і раніше робочими групами, і останній варіант, який зараз є. П'ять застережень, які є ключовими. І ми б хотіли це почути з уст Прем'єра і голови профільного комітету пані Денісової почути. Перше застереження. Найважливіша річ – це, щоб жоден пенсіонер у результаті цієї реформи не втратив від цієї реформи. Тому коефіцієнт 1,35, який зараз існує, повинен збережений бути на період, поки реформа не запрацює по повній програмі. Друге. Ми розуміємо, що не може бути ніякого оподаткування пенсій, але в той же час… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. СОБОЛЄВ С.В. Але в той же час не може бути ніяких спеціальних пенсій. Якщо це під стенограму буде заявлено Прем'єром і головою комітету, я вважаю, це буде перемога цього парламенту. Третє. Для нас дуже принципово, щоб підвищення пенсій відбувалося з коефіцієнтом не нинішнім мінімальної заробітної плати, а як мінімум потрійним коефіцієнтом, бо ми це право…

І останнє, п'яте. Для нас є принциповим, щоб диференціація пенсій відбулась не завтра і післязавтра, а виходячи із трудового стажу, пенсійного страхового стажу, і тоді це буде справедливо і відкрито. Якщо ці п’ять пропозицій враховуються у відповідній постанові, ми готові розглянути це питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Одна хвилина від "Відродження" Віктор Бондар. І це вже будуть всі групи і фракції, які виступили. Будь ласка, Бондар, одна хвилина. 19:29:38 БОНДАР В.В. Дякую. Шановні колеги, ви знаєте позицію "Партії "Відродження", ми завжди говоримо про те, що зміна пенсійної системи і підняття пенсій можливо через зростання економіки, через надання можливості відродження промисловості, відродження реального сектору економіки. Сьогодні ми розуміємо, що заради пенсій, заради підняття пенсій треба робити перший крок, треба голосувати перший початок пенсійної реформи. Далі ми говоримо з урядом і вже проговорили, що ми сідаємо, дивимось, як підняти зарплати вчителям, як врахувати це в бюджеті восени на наступний рік і через підняття заробітних плат бюджетникам, через підняття заробітних плат на виробництвах, на підприємствах України, наповнити Пенсійний фонд і вийти на нормальну формулу, коли люди отримують реальне зростання пенсій і будуть задоволені пенсійною реформою. Тільки ця модель має право на існування. Тому ми в першому читанні підтримуємо і далі з урядом відпрацьовуємо механізм, як підняти зарплати, виробництво і дати реальні пенсії пенсіонерам, щоб вони були задоволені. Дякуємо. Виявилось, не виступала ще найбільша фракція парламенту – "Блок Петра Порошенка". Тому, будь ласка, пані Ірина Луценко, одна хвилина. 19:30:54 це, мабуть, одна з найсерйозніших реформ, яку започатковує уряд в цьому році. Вона буде стосуватися підвищення пенсій, осучаснення пенсій для 5,6 мільйонів пенсіонерів. Вона дасть можливість підняти пенсії для 11 мільйонів пенсіонерів. Вона передбачає після ради реформ, на якій Президент України підтримав в цілому цю реформу, задав деякі зауваження для того, щоб зрівноважити і справедливо використати, і придумати, започаткувати механізми компенсаторні, які дозволять тим громадянам, в яких буде недостатньо стажу, за рахунок державного бюджету, не з Пенсійного фонду, допомогти для того, щоб підтягнути їхні пенсії в той момент, коли вони будуть виходити на пенсію. За пропозицією Президента, буде зніматися обмеження для працюючих пенсіонерів, буде зніматися оподаткування з пенсій, які перевищують певний розмір. Всі ці напрацювання зроблені завдяки загальній роботі парламенту, робочим групам, Президенту і, в першу чергу, уряду, міністру Реві. Я вас дуже прошу дати можливість почати осучаснення і зміну в пенсійній системі України. Я закликаю всі фракції підтримати і розпочати цей процес. Нас чекають пенсіонери, думайте про тих громадян, які в найближчому часі також будуть виходити на пенсію. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Було звернення до Прем'єр-міністра України з приводу закону. І я надаю слово для виступу Прем'єр-міністру України Володимиру Борисовичу Гройсману дві хвилини, будь ласка. Вельмишановний Голово Верховної Ради, шановні колеги народні депутати! Перш за все, я хочу вам подякувати за те, що ви включили цей закон в порядок денний сесії. Ми розпочали підготовку цього закону для розгляду в першому читанні, і настав той момент, коли ми маємо з вами приймати рішення, рішення в інтересах українських пенсіонерів, рішення, які захищають людей праці. Я глибоко переконаний в тому, що всі ми обираємося для того, щоб нам несоромно було дивитись людям в очі. І все це саме те рішення, яке дозволить нам вже з 1 жовтня 2017 року зробити те, що ніхто до нас ніколи не робив, змінити пенсійну систему в інтересах українських пенсіонерів, знищити дефіцит Пенсійного фонду, який працює сьогодні проти підняття пенсій, тому що у нас є величезний дефіцит. Ми все зробили для того, щоб залишити стійким пенсійний загальний вік у 60 років, а у жінок менше. Ми все зробили для того, щоб розпочати процес підвищення пенсій в нашій країні. Так само, як я стояв на цій трибуні, і ми говорили, що пропозиції про підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати буде абсолютно позитивним і для економіки, а в першу чергу для людей, те ж саме сьогодні офіційно я заявляю з цієї трибуни: жодного пониження пенсій для жодного українського пенсіонера не буде. Мета цієї реформи – зробити все для того, щоб відкрити можливості для підвищення пенсій із системною індексацією пенсій для кожного пенсіонера в Україні, зробити це системним і щорічним. Да не можуть люди жити на пенсію, яка розрахована з тисяча 197 гривень середньої заробітної плати в країні. Ми підвищуємо середню заробітну плату в розрахунок на пенсії майже до 3 тисяч 800 гривень,

оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Друзі, це момент істини. Я дуже дякую вам за підтримку з цієї трибуни, але знаю, що кожен з нас несе персональну відповідальність за голосування. Українські пенсіонери чекають цього рішення, і ми маємо його приймати. Будемо працювати разом над всіма пропозиціями і "Самопомочі", і "Батьківщини", і інших груп і фракцій. Я хочу подякувати сьогодні нашій фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народному фронту", всім тим, хто працював над цим, позафракційним депутатам і комітетам, групам, яким сказали сьогодні, що вони підтримують. Я вважаю, що це рішення в ім'я України, це наше надбання: парламенту, Президенту і уряду, це те, що ми маємо повернути українським пенсіонерам – гідну пенсію і повагу. Я закликаю всіх проголосувати за це рішення і доопрацювати все те, що необхідно, і те, що сказав міністр Рева з цієї трибуни. Включити сьогодні в постанову пропозиції, які пролунали, і він їх озвучив, і ми зможемо з вами два місяці працювати над тим, щоб прийняти необхідні рішення в інтересах українських пенсіонерів. Закликаю всіх підтримати цю важливу необхідну реформу. Люди чекають, давайте будемо чесно дивитися їм в очі. Дякую за вашу підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, шановні колеги, прошу всіх заходити в зал, зараз ми переходимо до голосування. Я під час голосування зазначу, щоб закон голосувався за основу з пропозиціями, які були озвучені з трибуни головою комітету Денісовою, а також міністром соціальної політики Ревою Андрієм Олексійовичем. З тими пропозиціями я і поставлю на голосування за основу. Обговорення завершене, ми переходимо до прийняття рішення.

Я сказав про те, що пропозиції, які висунула фракція "Самопоміч", перше, про створення реєстру отримувачів соціальної допомоги, про проведення аудиту Пенсійного фонду, про відмову від збільшення ставки ЄСВ по шкідливим професіям і залишення старого механізму відшкодування пенсій пільгових ми підтримуємо і просимо включити до постанови. ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, міністр дуже чітко сказав. І я, колеги… я поставлю, колеги, з поправками і Денісової, і Реви, сказаними під стенограму. Отже… Це перше читання, я скажу… Я скажу, з поправками Денісової і поправками Реви, і це є рішення Верховної Ради України. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвищення пенсій) за пропозицією комітету (6614) з пропозиціями, які озвучила Людмила Денісова під стенограму з трибуни Верховної Ради України, а також з пропозиціями, які озвучив міністр соціальної політики Рева Андрій Олексійович під стенограму у залі Верховної Ради України, 6614 – за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу з пропозиціями. Прошу проголосувати, прошу підтримати… 6614 за основу з поправками, як я сказав. Голосуємо, колеги. Все чесно, це все – стенограма. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати.

колеги, наступний дуже короткий законопроект у порядку денному – 6382. Я переходжу до нього, він наступний у порядку денному. І запрошую до доповіді Луценко Ірину Степанівну. Будь ласка, це дуже короткий, це пропозиції Президента, 2 хвилини. Він наступний у порядку денному. Будь ласка, Ірина Луценко.

хвилину, будь ласка, Прем'єр-міністр. Одна хвилина, Прем'єр-міністр. 19:40:12 ГРОЙСМАН В.Б. Шановний пане Голово Верховної Ради України, шановні колеги народні депутати! Я хочу щиро подякувати вам за підтримку цього надважливого законопроекту. Це насправді, без політичних оцінок, це – заради чого ми обираємося: робити рішення, які будуть слугувати безпосередньо українським громадянам, які будуть підвищувати їхні соціальні стандарти. І за це рішення я готовий нести повноту відповідальності. Я дякую вам, народні депутати, фракції "Блоку Петра Порошенка",

Тому будьте в залі, будьте готові. Будь ласка, Ірина Луценко, пропозиції Президента, 6382. 19:41:23 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги, прийнятий Верховною Радою України 8 червня 2017 року Закон України "Про внесення зміни до розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (реєстраційний номер 6382) не може бути підписаний Президентом, виходячи з такого. Законом України про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку від 12 липня 2016 року (номер 1455-8) як тимчасовий захист строком на один календарний рік було збільшено ставку вивізного експортного мита на відповідні товари з 10 до 30 євро за одну тонну. В той же час законом, що надійшов на підпис глави держави, пропонується продовжити застосування ставки вивізного експортного мита на відходи та брух чорних металів у розмірі 30 євро за одну тонну, встановивши, що відповідна ставка буде діяти протягом трьох років з дня набрання чинності вище зазначеним законом, тобто 19 вересня 2016 року. Таким чином продовження застосування підвищеної ставки вивізного експортного мита на відходи та брухт чорних металів перетворюється з оперативного тимчасового заходу на захід тривалої дії. І як наслідок, повинне враховуватися в середньостроковому державному прогнозуванні соціально-економічного розвитку. Разом з тим, варто зазначити, що відповідно до міжнародних зобов'язань України як члена Світової організації торгівлі ставка на відходи та брухт чорних металів у роках, що наступають за сьомим роком після вступу України до СОТ, 2008 рік, повинна становити 10 євро за одну тонну. З огляду на зазначене, застосування ставки вивізного експортного мита на відходи та брухт чорних металів в розмірі 30 євро за одну тонну фактично протягом трьох календарних років є невиправданим. Беручи до уваги вищевказане, а також враховуючи безпекову ситуацію в Україні, стан внутрішнього ринку та положення Генеральної угоди про тарифи і торгівлю 1984 року щодо можливих винятків, Президент України пропонує у пункті 1 закону, що надійшов на підпис, слова "три календарних роки" замінити словами "два календарних роки". Прошу підтримати пропозиції Президента України. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, це є поправки Президента. Йдеться лише, щоб ми проголосували з поправками Президента. Тут нема обговорення, тут є тільки голосування. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Прем'єр-міністр України, я прошу запросити депутатів в зал. Я прошу попросити депутатів в зал. Я прошу зайняти робочі місця. Після цього я поставлю пропозицію продовжити роботу. Отже, колеги, я прошу усіх зайняти свої місця. Ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Це спеціальний розгляд, тут немає "два – за, два – проти", тут нема спеціального розгляду. Я прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування Закон України "Про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" з пропозиціями Президента України від 27.06.2017 року (6382). Пропозиція комітету: прийняти в цілому з урахуванням пропозицій Президента України. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Це узгоджений закон всіма. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-247 Рішення прийнято. Колеги, тепер щойно вам хочу повідомити. Щойно мені принесли… Закон прийнято, все, пані Ірина. Щойно мені принесли таблиці медичної реформи, щойно. І тому я… Що я хочу сказати, послухайте уважно. Ви сьогодні цілий день шумите і не даєте просто працювати. Послухайте уважно. У нас, крім того, стоїть надзвичайно важливе питання кібербезпеки, яке наступне в порядку денному. Це два закони. Тут 50 правок, і на них майже ніхто не наполягає. Увага, другий 6674. Це два закони, які по захисту кібербезпеки. І медична реформа. Тому… Так, тому, колеги, зараз я поставлю на голосування продовження на дві години.

Добре, хай Южаніна пояснить. Будь ласка, Южаніній. Колеги, увага, Южаніній 1 хвилину. Шановні колеги, ми не можемо залишити платників податків на всі послідуючі місяці до осені з проблемою, з якою вони зіткнулися після кібератаки. Ми маємо сьогодні позбавити, відмінити штрафні санкції для тих платників, які не можуть зареєструвати податкові накладні, яким треба дати час для відновлення бухгалтерського обліку. Дайте, будь ласка, це 5 хвилин, ми розглянемо зараз за основу і в цілому, і зробимо добре діло. До кожного з вас уже подзвонили сотні платників з тим, щоб ми обов'язково сьогодні прийняли цей закон. Якщо ваша ласка, давайте розглянемо його зараз. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я… Увага зараз, увага! Зараз я ставлю на голосування пропозицію продовжити роботу Верховної Ради України ще на дві години. Я, колеги… Добре – увага! – тоді я поставлю першим питанням: хто за те… Колеги, по-перше, давайте, увага зараз, так? Ніна Южаніна доповіла законопроект, по ньому хтось має заперечення? (Шум Добре, увага! Колеги, я ставлю пропозицію на дві години продовжити роботу Верховної Ради України. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати.

За-181 Рішення не прийнято. Колеги, я продовжую на 15 хвилин ранкове засідання і зараз я перехожу до розгляду того законопроекту, який доповідала Южаніна Ніна Петрівна, це 6684. Я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою, 6684.

Я ще раз поставлю, колеги. Ви дивіться, ви собі порадьтеся, я ще раз поставлю продовження. Давайте, колеги, після цього закону давайте ще раз порадимося… порадимось і потім. Зараз вже йде розгляд закону. Будь ласка, Ніна Петрівна. 19:50:11 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, для убезпечення платників податків від негативних наслідків кібератаки був розроблений цей законопроект. Законопроектом передбачається звільнити платників податків від штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, розрахунків коригувань, складених у період з 01.06 по 30.06 у єдиному державному реєстрі податкових накладних, акцизних накладних, розрахунків коригувань. Надати можливість зареєструвати такі податкові і акцизні накладні до 31 липня цього року. Не застосовувати до узгоджених сум грошових зобов'язань із граничним із граничним строком сплати 30 червня штрафні санкції у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу. Надати можливість відновлення платниками податків баз даних обліку, що були пошкоджені унаслідок несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерних мереж платника податків за умови повідомлення про це контролюючий орган. Тимчасово, до 31 грудня 2017 року, у разі неможливості проведення перевірки платника податків у зв'язку з втратою або пошкодженням інформації унаслідок несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерних мереж платника податків терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення такої інформації, але не пізніше 31 грудня 2017 року. Враховуючи нагальну актуальність проекту, комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект за основу та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. Дякую за увагу. Прошу вашої підтримки. Ставимо. Колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних у наслідок несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерних мереж платників податків (№ 6684) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати.

Рішення прийнято. Колеги, тепер прошу уваги. Уваги! Або ви будете кричати або я буду говорити. Всі уважно мене чують, так? Колеги, зараз я зроблю наступне. Я протягом цілого дня намагаюсь перенести сесію. У мене дуже важко це виходить. Мені з однієї сторони говорять, що надо, вкрай важлива медична. Другі говорять, фракція, освітня. Треті говорять, кібербезпека. Зараз я кожне з цих питань поставлю на рейтингове голосування. Колеги, не розгляд їхній, а розгляд рівня підтримки трьох реформ, які зараз є. Зараз у мене, продовження, але ще питання з яким питанням продовження. Тому я зараз, Сергій, я, з вашого дозволу, пораджусь з залом. Я маю право порадитись з залом? Маю. От, я зараз пораджусь з залом. От, зараз я, от, я пораджусь з залом. Я ставлю рейтингове для того, щоб порадитись з залом, як мені діяти. Отже, перше я ставлю. Хто за те, що ми підтримали розгляд освітньої реформи? Лілія Гриневич є тут, Лілія Гриневич чекає. Попереджаю, там тисяча правок. Я прошу колег, колеги, увага! Я прошу уваги. Я просто остерігаюсь, що потім, коли ми завершимо, у нас зал буде пустий. І тому я прошу голосувати. Тому, колеги, я прошу, я прошу, всі приймали відповідальне рішення, щоб всі приймали відповідальне рішення. Хто за те, щоб продовжили для освітньої реформи, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Це рейтингове голосування, це сигнальне голосування. Рейтингове лишень для того, щоб ми визначились. Прошу голосувати.

Медична реформа, 700 правок. Сигнальне рейтингове голосування по медичній реформі, 700 правок. Прошу голосувати.

За-173 І, колеги, наступний, який є в порядку денному… Колеги, я проводжу рейтингове, щоб не поставити під ризик жодну реформу, яка є у нас в залі. Наступна – кібербезпеки. По кібербезпеці 50 правок і фактично на них ніхто не наполягає. Хто за те, щоб ми кібербезпеку підтримали, на них ніхто не наполягає. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Кібербезпека, друге читання, Данченко. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Давайте обміняємося думками. По хвилині. Від "Блоку Петра Порошенка" хто буде? Володимир Ар'єр, будь ласка. 1 хвилина. Ар'єв, Володимир Ар'єв, 1 хвилина, "Блок Петра Порошенка". Шановні колеги, а що це взагалі відбувається? Що це питання, кого ти більше любиш папу или маму, да? Ми маємо взагалі розглянути всі речі. І медична реформа на сьогоднішній день – це є головним питанням. Я взагалі вважаю… (Шум ставити на рейтингове голосування, яку реформу ми розглядаємо, перепрошую, це перебор. Я вимагаю медичну реформу і негайно зараз, і моя фракція мене підтримає. Шановні колеги, давайте всі заспокоїмось і нарешті почнемо плідно працювати. Ми бачимо, що цілий день нас тут збуджували, розказували, популісти намагалися зірвати всі голосування. А врешті-решт позиція фракції "Народного фронту", ми готові сьогодні розглядати всі реформи, які треба розпочинати в цій державі і медичну, і освітню, і кібербезпеку. А оті красавці, які тут торгують сміттям по всій країні, най тепер голосують, тому що це законопроект по кібербезпеці їхнього колеги Данченка, натомість голосів за нього вони не дають. Тому спаси сьогодні не буде лягати ніхто, поки не будуть розглянуті всі реформи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шурма, одна хвилина. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Я звертаюся до Володимира Борисовича Гройсмана і до Голови Парубія, значить, дивіться, ви хочете сьогодні розглядати медичну реформу, ви всі закликаєте до Регламенту. Генеральний прокурор сказав: "Порушення Регламенту встановленої процедури – це є 364 стаття Кримінального кодексу, якщо наноситься шкода". А я вам скажу, що якщо ви проголосуєте за цю реформу медичну, ви нанесете шкоду тисячам, десяткам тисяч людей. Андрій Володимирович, на сьогоднішній день я закликаю під протокол це записати, немає Порівняльної таблиці на друге читання, ми не маємо за що голосувати. Більше того, порушена 116 стаття Регламенту. Зміни, внесені в текст, за які не голосували в першому читанні, поміняна навіть назва. Ми за те, щоб голосувати за медреформу, ну не таким шляхом. Володимир Борисович, ви собі такого не дозволяли, будучи Головою Верховної Ради. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз послідовно, якщо я не помиляюся, "Самопоміч" Єдина реформа, яка є сьогодні актуальною для голосування у всіх термінах: у термінах бюджету, у термінах … працювання є медична реформа, яка є готовою для Зі всією повагою до освітньої реформи, якщо вона буде проголосована у вересні, нічого не станеться поганого, те саме і кібербезпеку. Ще одне, шановні хлопці, отримали бюджет, а тепер можна робити що завгодно? Ні, тепер треба віддати людям те, щоб вберегти їхнє здоров'я і підтримати медичну реформу Кабінету Міністрів, яка розпрацьовувалася протягом року, в тому числі і в цьому залі.

Закон про Регламент Верховної Ради України стаття 19 пункт 5. Пане Парубій, стосується в першу чергу вас. Стаття 19 пункт 5 Закон України про Регламент Верховної Ради. Рішення про продовження пленарного засідання після 18-ї години приймається Верховною Радою України на ранковому пленарному засіданні того ж дня. Згадайте, позавчора на цій трибуні стояв Генеральний прокурор Луценко і попросив зняття недоторканності з Довгого за те, що він в порушення регламенту приймав рішення. Не робіть те, за що вас завтра прокурор саджатиме, проситиме в тюрму. Дотримуйтесь закону.

Перше. Друге. Шановні колеги, якщо ми зараз будемо протиставляти вчителів і лікарів – це найгірше, що може зробити цей парламент. Наша фракція наполягає на тому, щоб дві ключові речі, а саме освітня реформа, якщо інші наполягають на медичній, будь ласка, сьогодні були розглянуті. Ми на фракції ретельно вивчили освітню реформу, і ми вважаємо, що це прорив. Якщо він почнеться цього року ми зможемо запустити ключові тези, які дають можливість перейти на європейську освіту. Тому ми просимо включити два ключові питання в порядок денний, голосувати, поки ми їх не завершимо. Дякую. Дякую. Отже, колеги, увага, зараз… Я хочу вам повідомити одну важливу річ, мені цілий день, вже другий день, говорять про дотримання Регламенту. Справді є така норма, треба на ранковому переносити, але я ставлю на перенесення, але немає голосів. Я не Господь Бог тут. Я… це лишень зал може прийняти рішення про перенесення і то до обіду. Я зараз прошу обмінятися ще раз… не ще раз ,думками

Півроку ці дві фракції, я показую на конкретні фракції, розказували цілому суспільству і парламенту, щоб ми проголосували Закон України "Про бюджет". Правда чи ні? Правда. Що ви зараз просите? В ніч голосувати дві структурні реформи, які будуть визначати життєдіяльність суспільства. Так де ви праві? Де ви праві? Про що ви говорите? З правди почнеться робота в цьому парламенті. Дякую.

для всіх неймовірно важливо сьогодні було би розглянути медичну реформу, але не треба лукавити, її треба було ставити на розгляд до попередніх голосувань і до попередніх реформ, щоб ми півдня слухали 886 поправок, які ми ледве провели через медичний комітет. Якщо ми зараз не поставимо ще раз рейтингово, пане Голово, і не запитаємо зал, проголосуйте ті, хто підтримує реформу, побачимо на табло 230-240 голосів, і тільки тоді зайдемо в процедуру. Бо фракція "Батьківщини" і інша фракція не буде голосувати за цю реформу, вони визначили свою позицію, і вони заводять нас в те, що вбити цю реформу, відправити її назад у комітет, який буде не підйомний або ще гірше – відхилити. І вся наша робота, яку ми робили рік, буде на смарку. Тому спочатку рейтингово хто за медичну реформу, нехай вся держава побачить. А тільки після того ставте її до розгляду, тому що це смерть медицині буде. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дякую. Від "Волі народу" Литвин, будь ласка. Шановний Голово, ну, очевидно, є потреба розглядати цей закон, я маю на увазі медичну реформу. Але щойно тільки принесли і дали цей документ. Давайте тоді зробимо перерву, ознайомимося з цим документом і потім продовжимо засідання. Більш готовий законопроект про освіту. я хочу відповісти одному тут колезі, який гучно гукав, що хтось уже улітає – хай летить! В мене складається враження, шановні колеги, що у вас квитки на завтра, і ви хочете доробити всю роботу, яку ви сьогодні не зробили. Давайте завтра, зібрати треба всю Верховну Раду і приймати рішення. І не треба демонструвати, що похапцем можна прийняти будь-яке рішення. То візьміть просто зараз в залі й підпишіть його – та Але це структурні, правильно сказано, реформи, які зачіпають інтереси всього суспільства. Давайте нормально попрацюємо над цими документами. Сьогодні – так сьогодні, завтра – так завтра! А дайте можливість почитати хоча б, чи які поправки… Колеги, я вам скажу, я продовжу на 15 хвилин, більше не маю змоги продовжити, колеги. Тому я більше не буду давати ніяких слів для виступів. Ми завершили зараз обговорення. Більш того, я навіть не маю зараз права ставити продовжувати. Але я спробую поставити рейтингове на продовження засідання до 10-ї години. Хто підтримує, прошу проголосувати. За-163 За продовження роботи сесії проголосувало лишень 163 депутати. Я як Голова Верховної Ради України не маю права продовжувати засідання, окрім того часу, який був встановлений Верховною Радою України. Зараз на табло 20:07. Депутати згодились продовжити тільки до 8-ї години, хоча пропонував до 9-ї. І, тому, шановні колеги, це був неймовірно важкий і напружений день. вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую за роботу. Це був надзвичайно важкий і виснажливий день. Завтра о 10-й ранку я прошу усіх прибути у зал Верховної Ради України для продовження нашої роботи. Дякую. До побачення. Дякую.